Poštovani narodni poslanici, nastavljamo sa radom, sa raspravom u pojedinostima u Predlogu zakona o zaštiti potrošača.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Tatjana Matić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija; Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija; Višnja Rakić, pomoćnik ministra u Sektoru za zaštitu potrošača u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija; Tamara Samardžić, viši savetnik za savetodavna i sistemska pitanja iz oblasti zaštite potrošača u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i Vera Rovčanin Orlović, rukovodilac grupe za pravne poslove u turizmu.Dobrodošli, hvala što ste ovde.Prva

ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto

Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Reč

naravno da podržavamo prihvaćeni amandman i s obzirom da je Zakon o potrošačima treba da imamo u vidu i prepodnevni deo sednice i da zahvalimo i Narodnoj banci Srbije

novac.Nešto malo siromaštva što je ostalo i nešto malo slabije plaćenika, moram da vas podsetim da je minimalac sa 15.000 dinara otišao na 35.000, da je prosečna plata sa 328 evra iz 2012. godine godine porasla na 560 evra, da je zahvaljujući tome porasla potrošnja. Mislim da i dalje novac treba raspoređivati što više prema onima koji manje imaju i oni koji su nešto slabije plaćeni, iz prostog razloga što oni kao potrošači pune budžet Republike Srbije.Džabe Đilasu njegovih 619 miliona evra, mi nikakve koristi nemamo kao država od tih 619 miliona evra, s obzirom da su oni, kako mladi kažu, uštekovani negde daleko, na Mauricijusu i drugim belosvetskim ostrvima, tako da nisu predmet potrošnje u Republici Srbiji. Takav novac nije oporezovan nešto siromašnije, nešto slabije plaćeni nisu zbog toga, ne proizvode ga siromašni, nego ga proizvode bogati, kao što je kao što je Dragan Đilas, koji, kada novac odnese na belosvetska ostrva on više nije u opticaju u Republici Srbiji.Zahvaljujući tome što su prosečne plate skočile, zahvaljujući tome što smo zaposlili 320.000 ljudi, kupovna moć potrošača je skočila. Trebalo je videti sa zadovoljstvom naše turiste po svim morima koja su nama bila dostupna se razišli, s toga smatram da i dalje treba da imaju dovoljno novca i da imaju još više novca, da zahvaljujući tome mogu da zadovolje svoje potrebe, pa i da odu na more.Hajde da se vratimo u 2012. godinu, na prste gotovo možemo nabrojati obične porodice koje su mogle da priušte sebi bilo koja letovanja, a kamoli zimovanje. Uglavnom su oni kao Balša Božović, Goran Ješić i ta ekipa leti zimovali, a zimi letovali, zato što su to bile skuplje varijante, dok su obični ljudi, njima more, njima zimovanje, njima skijanje nije dostupno, što je danas i te kako moguće i pravo je zadovoljstvo videti naše turiste kada odete negde na more i kad vidite obične porodice i višečlane koje sebi mogu da priušte zahvaljujući tome što su plate porasle, što su porodični novčanici deblji.Pravo je zadovoljstvo videti da ljudi od zarađenog novca, dakle, realno zarađenog novca iz privrede, iz privrednog rasta mogu svoje porodice da odvedu na more, da mogu više novca da potroše, pa i u ovim stranim trgovačkim lancima i da na takav način, da vrate kroz poreze državi i da na takav način oni koji se zaposle u javnom sektoru dođu na na neki način realnih zarad. Zato mislim da u buduće što više pažnje treba posvetiti našim potrošačima, odnosno da ne budu predmet raznih prevara koje se mogu odigrati na našem tržištu.Voleo bih da su ovi strani trgovinski lanci naši, ja bih naravno voleo da je sve više robe domaćeg porekla, mislim da će se to jednog dana i desiti, ali moram reći da zahvaljujući privrednom rastu, stranim investicijama, gde strani investitori nama, sem što ulažu ovde kapital, na određeni način donesu i sigurnost da svako od njih već ima tržište za robu koju proizvodi ovde. Zahvaljujući njima raste nam izvoz i sve što od strane robe kupimo ovde, mi nadoknadimo povećanim izvozom, jer danas je pokriveno izvozom gotovo 80%, dok je za vreme onih žutih žohara bilo 50%.S tim u vezi, podržavam što je ovaj amandman prihvaćen, zato što politika koju vodi državno rukovodstvo i vladajuća većina ide u korist siromašnih i slabije plaćenih što ranije nije bio slučaj za vreme ovih nesretnika koji se negde inostranstvu nude kao neka politička snaga kojoj ako dopuste, ako bi strani faktori dopustili da silom izvrše promenu vlasti koja je omogućila ekonomski napredak, oni otprilike šalju poruku da bi u tom slučaju oni priznali ono što nisu uspeli da priznaju do 2012. godine, priznali nezavisnost Kosova. Jasna je poruka Đilasove ekipe da bi u toj situaciji, oni promenili politiku i ne bi štitili Srbe u Crnoj Gori, BiH i drugim bivšim jugoslovenskim republikama. Poruka koju oni šalju Poruka koju oni šalju bi bila sledeća, da bi u toj situaciji kada bi neko dozvolio i priznao eventualno nasilno promenu vlasti, da bi oni prihvatili i nestanak Republike Srpske, odnosno prihvatili bi unitarizaciju BiH.Samim tim građanima treba da bude jasno da takva politička snaga ne bi radila u korist građana Srbije, ne bi radili u korist povećanja plata i penzija, da bi uglavnom radili na tome da povećaju svoje račune, da podebljaju svoje novčanike, na štetu novčanika građana Srbije.Još da kažem za tu ekipu, da vam bude jasno, da u ovom trenutku oni neki novac izdvajaju da bi podigli atmosferu, a taj novac pokradu od marketinga, domaćim medijima zato što neovlašćeno, nezakonito emituju reklame svakog dana, gotovo pola miliona evra ukradu medijima i tim novcem finansiraju politiku protiv državnog rukovodstva, a usudi ću se reći i protiv države.Dragi moji građani da znate, da oni koji misle da sa tim novcem mogu da urade sve, da znate da bi zbog novca oni bili spremni da urade baš sve protiv države i protiv građana Republike Srbije. Hvala

Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvažena gospođo Kovač, uvažena ministarka, gospođo Matić sa svojim saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici i dragi građani Republike Srbije, da nije došlo do promene vlasti 2012. godine država Srbija bi propala, doživela bi finansijski kolaps i ko zna kako bi mi imali potrošačko društvo.Prvi

o ovome govorim? Zato što smo mi 2012. godine, na izborima 2014. godine i na svakim narednim izborima, pa i na ovim izborima koji će uslediti narodne godine, Srbija uvek ima dva puta, jedan put je zaštita interesa građana Republike Srbije, a drugi put je zaštita interesa i bogaćenje Dragana Đilasa i njegovih političkih saboraca.Na sreću do sada, od 2012. godine, na ovamo Srbija je apsolutno većinski izabrala prvi put. Nadam se da će tako biti i naredne godine i na svakim narednim da će se uvek građani opredeliti za ono što je u interesu građana Srbije, a to je zaštita i potrošača, to je zaštita i svih građana Srbije i njihovih porodica i pravljenje temelja za bolju budućnost, za našu Srbiju, tj. pravljenje bolje budućnosti za našu decu.To je moguće samo ako uvek izaberemo ovaj prvi put, to je put politike od interesa za građane Srbije, to je politika našeg predsednika Aleksandra Vučića, to je politika naše Vlade Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, jasno je i to i potvrđuju opet i ovi današnji natpisi, u sredstvima javnog informisanja, pod kontrolom Dragana Đilasa, Šolaka, Marinike Tepić, Vuka Jeremića, da je njima interes, što se tiče svega ovoga što smo mi govorili i danas, i juče i prekjuče, zaštita interesa da potrošača, da građana, ali samo onog malog broja građana i potrošača koji je okupljen oko Dragana Đilasa.Ne možete da prošetate centralnim beogradskim ulicama ili opštinama, da ne naletite na neku nekretninu Dragana Đilasa i njegovih saboraca. Na Vračaru, gde se god okrenem na nekom ćošku je jedan od stanova porodice Dragana Đilasa ili njegovog brata Gojka.To je zato što su oni do 2012. godine pravili takav sistem da imaju samo oni da potroše koliko god žele, čak nisu stigli ni da potroše sve one desetine i stotine miliona evra, Dragan Đilas i njegovi saborci, koji su oteli od građana Srbije.Zato građane Srbije uvek treba da podsećamo koju imaju alternativu. Ova dobra politika Vlade Srbije, dobra politika predsednika Aleksandra Vučića, ne samo da je dovela to toga da spasimo Srbiju od finansijskog kolapsa i da se penzije isplaćuju redovno, nego da se penzije, iz godine u godinu, kako penzije, tako i plate.I to ne samo kada je redovno stanje, nego i kada je Korona virus. Tokom prošle i ove godine, još jednom da podsetim, što se tiče ekonomskih pokazatelja, Srbija je najbolja u Evropi, za 2020. i 2021. godinu.Što se tiče borbe protiv korona virusa i ulaganja u zdravstveni sistem, Srbija je vodeća u Evropi, među najboljima u svetu. Zato što na vlasti nisu više oni koji kradu, zato što su na vlasti oni koji gledaju interes građana Srbije, koji ne otimaju od budžeta, nego pune budžet, a kada se budžet puni, onda ima dovoljno i da se ulaže u zdravstvo, a kada se ulaže u zdravstvo, kada se grade fabrike za vakcine, kada se grade nove kovid bolnice, kada imamo konkretne projekte, a imali smo prilike da vidimo i na televiziji i u sredstvima javnog informisanja i po raznim portalima, kako će da izgleda fabrika za vakcine.Dakle, država Srbija, ne samo da se spasila, nego je regionalni lider i to ne samo regionalni, nego i što se tiče borbe protiv korona virusa i zdravstvene politike i ekonomske, jedna od vodećih, ako ne i prva u Evropi.Dakle, Evropi.Dakle, mala Srbija po granicama, a dovoljno velika za sve nas koji je volimo, i čuvamo pokazuje kako se vodi odgovorna politika, a ta odgovorna politika se vodi, zato što država ima strategiju. Nema oblasti na koje država Srbija nije obratila pažnju, nema države maltene u svetu sa kojom mi nismo potpisali neki sporazum i ne gradimo dobre odnose.Vodi se računa, prosečna plata je skočila sa 320 evra 2012. godine na 560evra, sa tendencijom rasta 2021. godine, da ne govorim da je u nekim centralnim beogradskim opštinama i nekim većim gradovima u Srbiji, i ta plata daleko iznad tog proseka od 560 evra, jer mladi nam ne odlaze iz zemlje, mladi ostaju u zemlji. Dakle, Srbija svojom politikom jasno pokazuje šta nam je interes, a interes je zaštita interesa svih građana Srbije, i interes je borba za teritorijalni integritet Republike Srbije i državni nacionalni interes interes je da se grade putevi, zato što ima novca dovoljno u budžetu, jer Srbija vodi domaćinsku politiku, predvođena Aleksandrom Vučićem, imamo i da gradimo puteve i grade se mostovi koji spajaju i grade se putevi koji nas vode u sigurnu i bolju budućnost. Ne samo nas, nego i našu decu, i sve naredne generacije. Naši će se potomci sećati šta je sve uradila Vlada Republike Srbije predvođena Aleksandrom Vučićem i kasnije kada je Aleksandar Vučić postao predsednik Republike.Ali, na žalost, kada vidite sredstva javnog informisanja, nemate takav utisak, jer većina medija kritikuje sve ovo o čemu govorim. Zašto? Zato što je na žalost pod kontrolom Dragana Đilasa, i Đilas ima budžet, ali lični, ne milionski, nego meren u stotinama miliona evra i ozbiljan deo tog budžeta će da ulaže u nameru da se vrati na vlasti i da nastavi sa urušavanjem Srbije, ne bi li još više uvećao taj svoj budžet, ali na sreću narod je taj koji se pita, narod je taj koji će uvek da kaže – ne, Draganu Đilasu i njegovoj lopovskoj politici, a uvek će da kaže – da, onima koji imaju program, da onima koji imaju viziju, da onima koji vole Srbiju i vode Srbiju u sigurnu budućnost, a u sigurnu budućnost, Srbiju vodi Aleksandar Vučić. Hvala.

je to dokaz uvažavanja stavova narodnih poslanika i Narodne skupštine, kao zakonodavnog tela.Kada tela.Kada su u pitanju naši potrošači, oni su danas u znatno povoljnijem položaju, nego što su bili, pre 2012. godine. Zašto? Upravo zato što je ukupan razvoj Republike Srbije, na znatno većem nivou. Ne zaboravimo, a građani se vrlo dobro sećaju, da smo mi 2012. godine zatekli državu koja je bila u ekonomskom, industrijskom i infrastrukturnom smislu, totalno devastiranu. Danas ako pogledamo u tim delatnostima, ona je na zaista zavidnom nivou, zapravo nalazimo se u procesu modernizacije, ubrzane modernizacije Republike Srbije, na svim delatnostima i na svim poljima, da nema dobre i ovako zavidne ekonomske situacije, naši potrošači, zaista bi bili u težoj situaciji. Šta je rezultat svega toga?To

zahvaljujući i guverneru Jorgovanki Tabaković, a u prvom redu i predsedniku Republike, kao motoru ubrzane modernizacije Republike Srbije. Gde smo mi danas momentalno? Kada su u pitanju devizne rezerve, na znatno većem stepenu, naše devizne rezerve su sada na 15,6 milijardi, a 2012. godine smo bili oko 10 milijardi. Devizne zlatne rezerve, 36 tona.Poštovani građani Republike Srbije, to je više nego nekoliko naših susednih zemalja zajedno,

kada je predsednik Republike rekao da je dobro kada imamo devizne rezerve i uvećane i citiraću sada, kaže – ne daj Bože da se desi nešto državi, to će nas spasiti. Upravo nakon godinu dana, njegove

jesmo.Dozvolite da kažem, jer, kako reče prethodni diskutant, gospodin Mrdić, svakodnevno mi imamo laži od strane Dragana Đilasa i njegovih medija i njegovih saradnika. Te laži se strašno uvećavaju. Poklonili su satanizaciji pojedinih naših članova ne samo predsednika Republike, njegove porodice, dece, nego i narodnih poslanika i članova Vlade. Puštaju filmove po sat vremena, izmišljotine najniže vrste.Ja ću danas da kažem zbog građana Republike Srbije samo jedan deo onoga što je Dragan Đilas izgovorio zbog vas, poštovani građani, i zbog otadžbine sa kojom sprdnju pravu u zadnje tri, četiri godine i zbog građana koje pogrdnim imenima nazivao.Dozvolite da kažem da je valjda što su bili godišnji odmori, pa mislio da niko neće da mu to zapamti, izrekao je i rekao da su građani Republike Srbije koji glasaju za Aleksandra Vučića i SNS majmuni. Zamislite kako je građane nazvao?Međutim, idemo dalje. On to čini svakodnevno. Tako je, ako se sećate 2020. godine, 16.07. izgovorio i zapravo izvređao

našim parama, pokradenim, u 16 zemalja 53 destinacije.Znate, poštovani građani, šta je izgovorio 18.08.2020. godine, opet za vreme godišnjih odmora? Mislio je da niko neće da spazi neće da spazi šta je izgovorio. Pošto se bahati sa parama, kaže: „Platio sam za jednu noć hotel 4.000 evra, a mogu da platim za jednu noć i 17.000 evra za vilu na moru, a i patike od 600 evra i sako od 5.000 evra“. To je izgovorio 18.08.2020. godine. To su one pare koje je on uzeo iz naših džepova, 619 miliona prihoda i više i to svakodnevno.Đilas ide dalje. On vređa najviše predsednika Republike, jer on mu smeta. Vidite, 05.05.2020. godine izvređao je Aleksandra Vučića na njegovoj televiziji, Đilasovoj. To ste svi mogli čuti koji ste pratili tada prenos. On je, između ostalog, na TV N1 rekao za predsednika Vučića da je lud,

Nijedan nije pribeležio to.Na dalje, Đilas je 20.01.2018. godine rekao, zamislite, ima tri godine: „Vučiću, sram te bilo“. sram te bilo“. Znate zašto je to rekao? Samo što je predsednik Republike posetio našu južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju i obišao nastradali narod i poneo pomoć sa sobom.Njega nije briga za Kosovo i Metohiju. On se odrekao, kako ste videli, Kosova i Metohije. Ja sam već nekoliko puta citirao u američkoj ambasadi šta je izrekao sa gospođom Braš, da njega ne interesuje Kosovo i da ga je otpisao i da će se zalagati za to itd.Đilas je 16.04.2020. godine rekao: „Vučić ima mentalnih problema.

Šta bi bilo da mi to kažemo za njega ili za bilo koga drugog samo zato što Aleksandar Vučić vodi svakodnevnu, ekonomsku, političku i patriotsku brigu o našoj državi i građanima Republike Srbije.Đilas ide dalje. Njegova propagandna mašinerija N1 pokazala je, verovali ili ne, mapu bez Kosova i Metohije u emisiji „Među nama“ i ta je mapa stajala na ekranu pola sata, što znači da nije greška tehničke prirode, jer on se zaista zalaže za nezavisno Kosovo. On je to i rekao. Ja sam već nekoliko puta citirao citirao to.Idemo dalje. Dragan Đilas je taj sa svojim saradnicima koji ruše institucije naše države. On je to javno, poštovani građani, izjavio i to 02.02.2018. godine. On tri godine, a i ranije, vodi bespomučnu borbu protiv državnih institucija. Izjavio je zajedno sa svojom opozicijom u to vreme: „Ako izbacimo dijalog iz Skupštine Srbije, onda kao društvo imamo problem“. problem“. Kaže Đilas: „Skupština je mesto gde se priča. Ako to zaustavimo, zaustavimo sve medije. Oni će eksplodirati negde“. Dobro obratite pažnju, poštovani građani, dalje kaže: „Kome treba parlament? Dajte, molim vas.“On je taj koji je povukao iz parlamenta ovde svoje poslanike. Njega parlament ne interesuje.

godine je poslao pismo, verovali ili ne, Evropskoj komisiji, optužujući svoju vlastitu državu Srbiju da nije postala deo mehanizma Kovaks u trenutku kada je država Srbija sa Kovaksom i dogovorila i platila avans za nabavku vakcina. Na svakom koraku blati državu Srbiju, predsednika države i građane Republike Srbije.Dragan Đilas

sa otpremnicom poslova u američkoj ambasadi u Beogradu rekao: „Ja se zalažem za izručenje Ratka Mladića i odrećiću se Kosova i Metohije“.Neka iziđe na svoju N1 i neka kaže da li je ovo rekao ili ne. Ja ne znam šta tužilac radi? Po krivičnom zakoniku, tačno stoje posledice za onoga ko se zalaže za razbijanje naše otadžbine.Idemo dalje.

što je čestitao predsedniku Republike Aleksandru Vučiću na svemu što je uradio tokom mandata i što mu je poželo pobedu na parlamentarnim izborima 22020. godine. Da li možete verovati, poštovani građani, da ovaj tužibaba stalno to radi?Đilas radi?Đilas je prethodno pisao i pismo Semu Fabriciju, šefu delegacije EU u Srbiji i žalio mu se na Vučićev režim koji, navodno, maltretira građane i uništava Srbiju u momentu kada Srbija ekonomski i politički najbolje stoji u zadnjih 30 godina.Taj je pisao mnoga pisma dalje. Đilasovi mediji stalno satanizuju Srbe i građane Republike Srbije i državu Srbiju.

pravili dijamante. Od tih dijamanata ustaše su iznele jedan deo, odneli sa sobom, a drugi deo ostao je na Kapitolu.Godine 1991. Franjo Tuđman u svom kabinetu pozvao je Ferdinanda Jukića i rekao mu, citiram - Ajde, bogati, ti nabavljaš oružje, jer je bila zabrana uvoza oružja, daj nešto i prodaj. Kaže - predsedniče šta? Evo u vrećama. Dve vreće dijamanata od srpskih, romskih i jevrejski zuba, da bi prodali to i ponovo Tuđman uzeo oružje, ponovo tukao te ljude. Šta Đilas i njegovi mediji, ja verujem da su na to mislili? Da li je ikad progovorio on i njegovi mediji o tome? Naravno da nisu.Idemo nisu.Idemo dalje. Obratite pažnju, poštovani građani, na ove podatke. Bivši američki ambasador u Beogradu, Kamerun Manter je 19.03.2009. godine kazao, citiram: „Đilas mi je rekao da je njegov plan za razvoj Beograda samo marketinški, a ne realan“. Završen citat. Pa, eto šta je radio on dok je bio gradonačelnik, pa pokrao pare. Da li bi sutra da dođe na vlast isto radio? Dabome da bi to isto radio. Njega građani Republike Srbije zaista ne interesuju, niti naša država.Đilas ide dalje. On je napao i američkog ambasadora u Beogradu, gospodin Godfrija, jer je gospodin ambasador hvalio SNS i predsednika Vučića. Ja ću citirati. A onda mu odgovara Đilas, zamislite, citiram: „On će završiti mandat koji će imati smisla samo ako otvori etno srpski restoran negde u Americi,

da i njegova pomoćnika politička, dr Vesna Pešić, je poručila Đilasu. Ja ću sada citirati: „Žalosno je što ste toliko godina zamajavali narod“, poručuje dr Vesna Pešić, „a niste naučili šta je demokratija. Bojkot izbora koji vi zagovarate nije demokratija, niti je politika“. Završen citat, godine. Čak i Vuka Jeremića saradnica, jer njega izbori ne interesuju. Njega ulica, reče on prekjuče, interesuje. Misli da mu je 5. oktobar. Nema više 5. oktobra, kada ste ulicom osvajali vlast i rušili ovaj sveti hram u kojem se danas nalazimo.Na kraju, Đilas je 14. i 15.8.2021. godine, opet za vreme godišnjih odmora, rekao preko svojih medija da su svi građani Republike Srbije, da su i oni koji glasaju, dakle, Srbi i oni građani koji glasaju za Aleksandra Vučića i SNS majmuni.

ja vodim računa o istoriji Srbiji, izučavam od Tribala, znači, od vremena Tribala. Tribali su srpsko pleme koje je bilo daleka prošlost za rimsko carstvo. Od vremena Tribala do današnjeg dana ni jedan vladar Srbije nije toliko napadan kao Aleksandar Vučić, a više je učinio dobro za dobrobit građana i Republike Srbije nego što je učinio Aleksandar Vučić.Samo ću nekoliko naziva, zbog vremena, da vidite.

kreten, budala, psihopata, maloumni, lud čovek, Hitler, Musolini, Franko,

muljator, fukara, iskompleksirani glupak, idiot, lupetalo, mesar i najnovije, Vuk Jeremić mu je dao naziv, onaj član međunarodne bande lopova i prevaranata, rekao je za predsednika Republike da je pomahnitali mašinovođa. To je ludi Vuk Jeremić rekao.Dakle, rekao.Dakle, da završim. Dok naš predsednik svakodnevno vodi politiku mira, politiku bezbednosti svih građana i Republike Srbije, ne samo Republike Srbije, nego i u okruženju, politiku ekonomskog napretka, politiku kulturnog napretka, politiku saradnje dobrosusedske, politiku zdravlja svih naših građana i ne samo njih, nego i u okruženju, politiku ubrzane modernizacije Republike Srbije, politiku traženja kompromisnog rešenja za našu južnu srpsku pokrajinu, dotle Dragan Đilas, u narodu zvani Điki mafija, Vuk Jeremić, u narodu znani kao član međunarodne bande lopova i prevaranata i drugi njihovi saborci, blate državu Srbiju i njene građane na svakom koraku, samo da opravdali svoje opljačkane pare od građana Republike Srbije, ne bi li došli na vlast i doveli Srbiju tamo gde su je doveli 2012. godine, a to je na ivicu bankrota.Poštovani građani, pošto ih poslali u političku prošlost, ja sam siguran da se ama nikada, nikada neće vratiti sa smetlišta istorije. Hvala. Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik prof. dr Ljubiša Stojmirović. **Ljubiša

Poštovane koleginice i kolege, inspirisan govorom kolege Rističevića i njegovom brigom za sve voćare, poljoprivrednike i ljude koji se trude da obrade zemlju da stvore dobra od kojih svi mi lepo i fino živimo, moram da kažem, nisam poslušao njegov savet, nisam ove godine išao na more, bio sam ovde po Srbiji, radio ono što obično radim, delio i poklanjao te knjige.

višnje.Iskreno rečeno, po meni, ovo leto je posvećeno svim višnjama, najslađem i nečemu najlepšem što je Bog podario ovom svetu, ovom narodu. Zato pozdravljam sve višnje ovog sveta i želim im da ih čuva Bog, jer su one Božiji dar.Druga stvar koju hoću da kažem je to kad je kolega Rističević spominjao more, meni odmah nekako padne na pamet Crna Gora, padne mi na pamet Grčka, a rekao sam, nisam išao ni u Crnu Goru, ni u Grčku, ali kad god se setim Grčke, to me asocira na jednog velikog čoveka, na jednu ljudinu, na jednu dušu od čoveka, na jednog prijatelja srpskog naroda, koji je, nažalost, pre desetak dana se upokojio. To me asocira na Mikisa Teodorakisa, čoveka koji je imao hrabrosti, koji je u vreme kad su nas ovi zlotvori bombardovali, kad su nas uništavali njihovim bombama i osiromašenim uranijumom,

koji smo bili ovde, rečima – večeras pevamo za Beograd.Zato mislim da svi građani Beograda, svi građani Srbije, svi Srbi, ma gde bili na ovom svetu, trebaju s ponosom da pogledaju u nebo, da se pomole za tog velikog čoveka i da se ponadaju da je on napustio ovozemaljsko carstvo, da se preselio na nebo, da je on sada stanovnik nebeske Srbije.Što se tiče amandmana, ako ga je već prihvatila Vlada, mislim da je suvišno da kažem da i ja prihvatam to, jer, sasvim normalno, amandmani koje prihvati Vlada se bez diskusije upisuju u zakon i oni će, na radost i sreću svih potrošača, u budućnosti štititi njihova prava. Hvala lepo.

naravno da moram da pohvalim ovaj izvanredni zakon i ove izvanredne amandmane koji će zaštititi potrošače.Međutim, opet moram da izrazim svoju izuzetnu zabrinutost za potrošače koji koriste usluge mnogobrojnih, to su desetine Đilasovih kompanija, i "Multikoma" i "Dajrekt medija" koje još uvek posluju ovde, on im je vlasnik ili suvlasnik, jer je poznato da su to korupcionaške firme. Znači, zabrinut sam takođe i za potrošače poljoprivrednika Đilasa,

proizvodi?Ova briga je utemeljena na činjenici da je političar Đilas i, kao što vidimo, biznismen Đilas, kod ovih medijskih kompanija, sklon obimnoj i invazivnoj korupciji i pljački, pa osnovano sumnjam da je takav i poljoprivrednik Đilas. Prosto, političar Đilas truje psihu građana Srbije, a osnovano sumnjam da poljoprivrednik Đilas poljoprivrednik Đilas verovatno truje i tela građana Srbije prodajući im svoje poljoprivredne proizvode sumnjivog kvaliteta.Moram da izrazim ekstremnu zabrinutost za potrošače mnoštva Šolakovih kompanija, to je Đilasov kompanjon ili obrnuto. To su takođe desetine kompanija u Srbiji, kao one matruške, ne zna se ko je tu kome vlasnik i koja je čija firma.

N1, Nova S i niz drugih kompanija.Jednostavno, postavlja se pitanje kako da zaštitimo ove potrošače? Naravno da će tome doprineti ovaj zakon, ali to nije dovoljno. Potrošače Potrošače naravno da štiti država i na drugi način, štiti ih i policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer postoji kriminal.Jedan slučaj koji se pojavio i da ta pitanja ranije nisam postavljao, sada ne bih govorio o ovome, a taj slučaj se pojavio juče i danas. Naime, ja sam postavljao poslanička pitanja o Jadranki Drinić, to je suvlasnica Đilasovih i Šolakovih firmi, koja je nedostupna našim organima preko dve godine. Ona je jedan od osumnjičenih za pljačku RTS-a tešku 688 miliona dinara i tokom skoro dve i po godine ona se pokazala nedostupnom našim organima. našim organima. Ona još uvek i sada, kao suvlasnica Đilasovih i Šolakovih firmi, plasira neke proizvode ovde i postoje potrošači koji kupuju te proizvode. Da li Da li je preko medija ili na drugi način, to su proizvodi.Pokazalo se da, ja sam izražavao zabrinutost da li je gospođa Drinić živa, međutim, evo, juče se pokazalo da je ona živa, i prekjuče, i danas. Naime, ona prodaje stan

izjavio - Jadranka Drinić nema nikakav razlog da se ne odazove pozivu nadležnih organa i tužilaštva da svedoči kao jedna od osumnjičenih. Posle dve godine od ovog što je izrekao advokat, cenjeni Tomanović, Jadranka Drinić se nije pojavila nego prodaje svoj stan. stan. To je veoma sumnjivo. Neko će tu debelo biti oštećen, u najmanju ruku ovaj potrošač koji će kupiti njen stan.Međutim, srećom, to je sada onaj drugi deo, deo, onaj crnji, kriminalni deo, ali i tu imamo potrošače i konzumente, država je u proteklom periodu pokazala da štiti čak i one potrošače psihoaktivnih supstanci. Znači, to je borba protiv kriminala i narko dilera i štiti, naravno, i sve ostale građane, boreći se protiv svih ovih narko dilera u proteklom periodu, pa je tako policija u proteklom periodu uhapsila proizvođače i narko dilere, jednog Đilasovog dilera, to je Dabović, bivši šurak njegov, sa 2,4 kg proizvoda kokaina. Tako je policija uhapsila i drugog Đilasovog dilera Bakića iz Kuršumlije sa čak 66 kg proizvoda namenjenih potrošačima, a taj proizvod je marihuana, dakle droga, i tako je policija vrlo uspešno uhapsila Marinikinog dilera, proizvođača koji se spremao da proda kupcima 1,4 kg psihoaktivnih supstanci, ali i druge proizvode, nelegalno oružje i eksploziv. Tu moram da čestitam državi.Na kraju, jedno pitanje moram da postavim, tiče se potrošača - kako ćemo da zaštitimo potrošače Đilasovih otrovnih političkih proizvoda? To je mnogo teže. To je izvan MUP-a, nadležnosti MUP-a i izvan nadležnosti ovog zakona, kako ćemo da zaštitimo te ljude. Znate kako ćemo da ih zaštitimo? Iduće godine, 2022. godine, u aprilu, na izborima ćemo da zaštitimo proizvođače ovih otrovnih proizvoda tako što ćemo ove da počistimo na smetlište istorije na izborima. Živela Srbija! Hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Bakarecu.Sledeći je gospodin Vuk Mirčetić. Izvolite. **Vuk Mirčetić** Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas se pred nama nalaze amandmani na jedan jako važan zakon. To je Zakon o zaštiti potrošača. Amandman o kojem ja pričam je podnela koleginica Sandra Božić. Smatram da je izuzetno važno što je ovaj amandman podnet, s obzirom da on pomaže da sam zakon bude više u duhu srpskog jezika. Mi smo pričali o ovom amandmanu na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo i tu smo konstatovali, kao što je predsedavajući rekao, da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Ukoliko Srbije.Ukoliko pričamo o samom Zakonu o zaštiti potrošača, zbog građana Republike Srbije je važno da istaknem nekoliko stvari. Pre svega, uvodi se registar „Ne zovi“ u sistem i u njemu će se nalaziti brojevi telefona potrošača koji ne žele da ih određene firme, kompanije uznemiravaju, u smislu da vas neko zove i da vam ponudi određeni proizvod.Dakle, ko ne bude želeo da ga neko zove tim povodom, on može da svom provajderu ostavi svoj telefonski broj. To će ući u jednu bazu koja će biti dalje dostupna i onda će samim tim taj telefon biti van van domašaja.Dakle, u praksi to izgleda ovako. Prvo, osoba koja ne želi da je neko kontaktira dostavi svoj broj telefona, popunjava jedan obrazac, dostavlja ga operateru. Drugi korak je operater te podatke o telefonskom broju dostavlja regulatornom telu koje je nadležno za elektronske komunikacije pri ovaj registar i vodi. Treće, regulatorno telo obrazuje tu samu listu.Druga važna novina, o tome su kolege pričale u plenumu, odnosno proračuna za usluge čija vrednost prevazilazi 5.000 dinara. To znači da danas, odnosno od kada usvojimo ovaj zakon, više niko neće moći da vam kaže da određene usluge koštaju na primer 7.000 dinara, a da se ispostavi na samom kraju da to košta 20.000 i nešto, jer su se pojavili neki troškovi koji nisu bili planirani.Imajući u vidu predložena zakonska rešenja, potrošači će znati da su bezbedni na tržištu i da postoji, odnosno da ova država njih štiti. Ukoliko mi imamo i mehanizme i institucije koje rade kako treba naši građani će se osećati sigurno.Zahvaljujući odgovornoj politici koju vodi Aleksandar Vučić mi danas možemo da se pohvalimo time da je prosečna plata u martu ove godine bila 555 evra, a očekujemo da ću u januaru 2022. godine, dakle uskoro, ona iznositi 612 evra. To je u skladu sa našim planom „Srbija 20-25“ prema kojem prosečna plata treba da bude 900 evra.Opet moram da postavim jedno pitanje – da li se neko seća kada je Aleksandar Vučić postao tek premijer koliko je iznosila prosečna plata? Tada je prosečna plata iznosila, i o tome su kolege mnogo puta pričale, i treba mnogo puta da pričamo, iznosila je 330 evra. Mi sada pričamo, ove godine pričamo o tome da minimalna plata iznosi čak 300 evra.Dakle, mi danas živimo u jednoj državi koja napreduje i koja uspešno izlazi na kraj sa svim izazovima i krizama koje nam se pojavljuju.U prethodnom periodu oni koji su bili na prvoj liniji odbrane i oni koji smo najzahvalniji jesu upravo medicinski radnici i njima je Srbija našla način da se zahvali i da pokaže, ne samo da se zahvali, već i da pokaže jedno poštovanje. U skladu sa tim ja bih istakao nekoliko važnih podataka, a to je da je u martu 2010. godine medicinska sestra imala prosečnu platu 30.159 dinara, u martu ove godine prosečna plata iznosi 56.874 dinara. Lekar specijalista je u martu te 2010. godine imao 62.763 dinara, dok u martu ove godine on ima 111.191 dinar. Lekar specijalista, ali u kovid sistemu ima 182.000 dinara, dok medicinska sestra u kovid sistemu ima 79.278 dinara.Dakle, dinara.Dakle, u martu 2021. godine medicinska sestra u kovid sistemu ima veću platu nego što je lekar specijalista imao u martu 2010. godine. O tome mi danas pričamo. Mi danas živimo u takvoj državi, živimo u državi koja napreduje i živimo u državi koja je samim tim atraktivna za nove investitore.Od 2013. godine do danas priliv, odnosno ukupan iznos direktnih stranih investicija iznosi čak 22 milijarde evra. Godine 2012. inflacija je bila dvocifrena, ona je odmah smanjena, postala jednocifrena, a poslednjih osam godina mi je čuvamo na nekom prosečnom stabilnom nivou od oko 2%.Sve 2%.Sve ovo omogućava i povećanje plata i penzija i otvaranje novih radnih mesta, izgradnju nove infrastrukture, novih puteva, bolnica i da Srbija raste i da napreduje i da se razvija.Danas, baš danas je predsednik Aleksandar Vučić u zemunskom naselju Soko Salaš postavio kamen temeljac za jednu od najmodernijih fabrika vakcina koja će biti u ovom delu Evrope. Konačno, mi smo se drznuli da pokažemo da mi možemo da uradimo nešto i da napravimo nešto na šta će ne samo Srbija i građani Republike Srbije biti ponosni, već čitav region, jer mi znamo, s jedne strane, koliko je važno da se Srbija razvija, a sa druge strane znamo da je važno i da se razvija region, jer jak region samim tim znači i jaku Republiku Srbiju.Za razliku od nekih prethodnih vremena kada su se državni interesi podređivali interesima pojedinaca mi danas imamo situaciju da se na vlasi nalaze oni koji se rukovode interesima građana Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, mi vidimo da smo pokazali kako radimo i vidimo činjenice da Srbija ide napred. To je ono što ne samo mi vidimo, već vidi narod i narod oseća. Ujedno, to je ono što nas kao predstavnike vlasti i predstavnike SNS motiviše da u narednom periodu radimo još jače i još više.Mi smo u prethodnom periodu snažno radili na tome da od Srbije koja se svim izvinjavala, koja je bila na kolenima stvorimo Srbiju koja je jaka i koja predstavlja važan faktor, ne samo ekonomski faktor, već važan faktor mira i stabilnosti u ovom delu Evrope.Takvo okruženje, odnosno takva Srbija privlači i nove investitore i omogućava nova otvaranja radnih mesta i poboljšanje životnog standarda građana Republike Srbije i mi ćemo nastaviti da radimo savesno i odgovorno i u narednom periodu i da se borimo da Srbija napreduje još više, jer mi drugu Srbiju nemamo.Živela Srbija!

je jedan od važnijih članova ovog zakona jer do sada u praksi kada je u pitanju zaštita potrošača imali smo ozbiljan problem, a to je jednostavno neobaveštenost potrošača o procedurama, postupcima, načinu za zaštitu njegovog njegovog prava u slučaju da ne postoji saobraznost između onoga što mu je ponuđeno i onoga što mu je isporučeno, odnosno načina servisiranja aparata koji su neispravni, itd.Prema tome, uvođenjem zakonske odredbe i člana 12. koji kaže da je trgovac pre zaključenja ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga potrošaču dužan da na jasan, razumljiv način na srpskom jeziku ili jeziku nacionalne manjine, a da u skladu sa zakonom obavesti potrošača o svim obeležjima robe, o poslovnom imenu, matičnom broju, adresi, sedištu, broju telefona, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge prema onome što mu je ponuđeno i ono što je najvažnije, u stvari, načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, i to sa posebnim akcentom na prijem i način postupanja trgovca po reklamacijama, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje potrošača po osnovu reklamacionog postupka.Da se tako nešto nalazilo decidirano i jasno u ranijim odredbama, recimo ne bi se desilo da naš jedan sugrađanin prekjuče novu veš mašinu koju je kupio u „Emezeti“ spakuje u auto, izloži sebe trošku, doveze je u firmu. Tamo ga u „Emezeti“ niko jednostavno nije konstatovao, menadžer nije ni posle tri sata njegovog upornog čekanja našao za shodno da izađe i čoveku objasni proceduru i postupak i da mu omogući da se izvrši kontrola, pregled i servisiranje tog uređaja.Zašto ovo kažem? Ukoliko neko ne pročita ili ne sasluša, dragi građani, ono što je sutra prodavac dužan da mu na jasan način stavi do znanja, onda zaista moraju snositi odgovornost za to.Ovim se otklanja to da se nesavesni drugi postupaoci po raznoraznim ugovorima, kriju iza toga da je svako dužan o svojim pravima da se informiše iz „Službenog glasnika“, što, priznaćete, jednostavno u životnoj praksi često nije baš ni malo realno, su mnogi kupci bili zatečeni jednostavno onim što su morali da prođu, a nekada je ličilo i na golgotu da dođu do realizacije svojih prava tokom garancije.Verovatno garancije.Verovatno će ovo otvoriti prostor da onda trgovci, pogotovo ako je u pitanju krupnija tehnika, kao što je u ovom slučaju bila veš mašina, da se trgovci potrude da da oni obezbede prevoz, da oni obezbede servisera koji će konstatovati da li je mašina pokvarena, nije pokvarena i na vrlo jedan kratak, odgovoran i ozbiljan način omogućiti potrošaču da dobije ono što je zaista i želeo da kupi.U amandman koji je uvažena koleginica, Sandra Božić, podnela i koji je prihvaćen, a odnosi se na to da se u stavu 7, odnosno tački 7. stava 1. ovog člana 12. praktično trgovci obavežu da prilikom ponude i prodaje tehničke robe obaveste i o dostupnosti rezervnih delova, ali i potrošnog materijala.Zašto ovo kažem? Možemo doći u situaciju da postoje rezervni delovi, ali tzv. potrošni materijal može, da u slučaju da nije obezbeđena njegova dostupnost, njegova prodaja, onemogući korišćenje određenih vrsta aparata i do sada smo imali u praksi situacije da su se trgovci jednostavno krili iza zakonske odredbe koja nije bila dovoljno jasno definisana u ranijem periodu.Sa ovim smatram da je u mnogome pravnog ugla, pokrivena obaveza i odgovornost trgovaca da znači, osim rezervnih delova, priključnih delova, tehničkog servisa obaveste potrošača i o dostupnosti, praktično potrošnog materijala, kao jedne od bitnih stavki koje mogu da utiču na mogućnost upotrebe proizvoda koji je kupio.Ozbiljnost i odgovornost na izradi ovog zakona, vidi se u tome da se očigledno trudilo da ne dođe do prenormiranja zakona, jer, ukoliko se to desi onda se mnogo više prostora otvara za zloupotrebu nekih segmenata koji nisu pokriveni, ali prihvatanje ovog termina potrošni materijal, koji je pravno vrlo jasno, a i u praksi kada je u pitanju trgovina, definisan, jednostavno je na odgovarajući način jedna šupljina u potpunosti pokrivena čime će se krajnji cilj ovog zakona, a to je zaštita potrošača u svakom pogledu postići u još boljem i većem obimu. Hvala.

i prof. Ljubiša. Sve ono što dođe u te radnje, trgovinske centre, a tiče se poljoprivrednih proizvoda, sve to mora da prođe kroz naše ruke, kroz žuljevite ruke naših seljaka.

svih ostalih vidova poljoprivredne proizvodnje, sve je to veoma bitno. Svi znamo za period iza nas, možda 200, 300 ili 500 godina, da je naš seljak i branio i hranio našu zemlju.

iz područja iz kog ja dolazim, tamo poljoprivreda jeste u veoma teškom stanju, bogom je dato za stočarstvo, ali tu može biti i voćarstvo. Recimo sada, proizvodnja šljive, šljiva je u nekim delovima naše opštine imala

da se obezbedi i siguran plasman kroz ove proizvodne lance, da tu mogu da se prodaju naši poljoprivredni proizvodi, jer najbitnije od svega toga proizvesti kod nas u Srbiji

veliki broj naših opština se time bave, recimo iz opštine iz koje dolazi, kao i opština Knjaževac, okolne opštine oko Niša, tu ima veoma dobrih proizvođača,

bela tehnika ili nešto drugo. Verujte mi ljudi, naša poljoprivredna proizvodnja jeste teška, ali ima šanse, ali tu moramo mnogo više raditi sa akcentom na brdsko planinska područja nerazvijene opštine. Ti ljudi

Zahvaljujem.Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Branimir Jovanović.Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

Dame i gospodo narodni poslanici, u suštini već u raspravi u načelu utvrdili smo da je zakon dobar, da je moderan, da otklanja mnogo nedostataka koje je imao prethodni zakon zbog novih načina obavljanja trgovine. O tome da su te naše tvrdnje bile ispravne govori činjenica da su podneta samo četiri amandmana ukupno da su podneta samo četiri amandmana ukupno na čitav zakon i sva četiri su prihvaćena, što svakako govori da je predlagač zakona, ministarstvo nadležno za poslove turizma, odnosno Vlada Republike Srbije vodili računa i šta narodni poslanici kao lica koja diskutuju i debatuju o samom zakonu kakav je njihov stav i kakve su moguće mane zakona.Sam zakon u članu 93.

polemike vezano za određene turističke organizacije, da navodno zbog epidemije Korona virusom nisu uspeli da realizuju zamenska turistička putovanja, odnosno za ugovore koji su bili zaključeni pre proglašenja pandemije izazvane korona virusom i traži se da se odloži vraćanje sredstava, da se produži rok za realizaciju takvih putovanja ili da im država da novac ili da im se obezbede neki povoljni krediti da bi mogli da ili vrate novac ili izvrše ta zamenska putovanja.Verujem da zaista postoje kod određenog broja turističkih agencija, odnosno organizatora turističkih putovanja opravdana situacija da nisu mogli da realizuju određen broj zamenskih putovanja, ali nisam baš sigurna da su takvi u većini. takvi u većini. Verujem da su u većini turističke organizacije takve, ali ne verujem da je većina turističkih aranžmana koji su bili zamenski, koji nisu bili realizovani, a opravdano ostali nerealizovani.To kada kažem, voleo bih da mi u nekom trenutku predstavnici Ministarstva kažu šta je to zamensko putovanje? Mi smo imali jednu uredbu, Vlada Republike Srbije je htela da pomogne turističkim organizacijama. Na predlog nadležnog ministarstva urađena je uredba, regulisani su odnosi između turističke agencije, putnika, prava turističkih agencija, obaveza turističkih agencija i prava putnika.Putnik, odnosno korisnik nije imao obaveze, osim da isplati ugovorenu cenu. Šta je to zamensko putovanje? Pa svi pomisle kada neko kaže - zamensko, da je zamensko putovanje znači slično ono po roku, destinaciji i ceni i da ne može biti bitnijih odstupanja od ta tri uslova.Međutim, u životu se dešavaju neke čudne stvari. Kada su se stekli uslovi da se ta zamenska putovanja realizuju, neke od turističkih agencija nisu postupale u duhu dobrog privrednika i dale svojim korisnicima odgovarajuća zamenska putovanja.Ja smem da se opkladim, da su baš te turističke agencije sada one koje traže da im se produže ugovori, odnosno rok za vraćanje novca, da im država da novac ili da im da povoljnije kredite. Oni koji se ponašaju u duhu dobro poslovnog i odgovornog čoveka, zaštitili su svoje korisnike.Kako to izgleda u životu? Evo jedno pismo koje sam dobio od građanina, kao predsednik Odbora koji je nadležan za poslove turizma.Građanin tvrdi da je po navedenom ugovoru istog dana uplaćen iznos od 84.430 dinara. Zbog nemogućnosti organizacije putovanja uzrokovane pandemijom virusa, dobio sam meseca aprila 2020. godine od agencije „Manga trip travel“ doo Beograd, dopis po kome se tražila moja saglasnost da realizujem svoje putovanje onda kada to bude moguće istim ili nekim drugim putovanjem iz ponude organizatora, a sve to u roku od 18 meseci od dana potpisivanja pomenute saglasnosti.Rukovodeći se mojom željom da putovanje bude moj poklon mojoj majci za njen jubilarni rođendan, a pritom imajući u vidu da je nastupila viša sila i da organizator nije u mogućnosti da realizuje moje putovanje, nisam tražila da mi se novac vrati, već sam potpisala ponuđenu saglasnost. Prilikom potpisivanja uvažila sam i činjenicu da su izvori prihoda turističkih agencija u svetu pa tako i u Srbiji značajno umanjeni i smatrala sam da treba da dam i svoj doprinos da turističke agencije prebrode krizu u koju su zapale.Uvidom u portal, „Manga trip travel“ doo Beograd, u ponudi nisam našla novo putovanje na destinaciji po kojoj sam zaključila ugovor, kao ni to da ne postoje slična zamenska putovanja

obzira na okolnosti, i da nisam tražila da mi se sredstva vrate, da je agencija „Manga trip travel“ doo Beograd koristila moja sredstva duže od godinu dana za pokrivanje svoje likvidnosti bez ikakve agencije, još više da zaradi duplirajući cene, rokove i obim putovanja. Ovakvo ponašanje u najmanju ruku od strane agencije nije korektno. Zbog svega navedenog traži da se novac vrati ili da dobije zamensko putovanje koje odgovara onom putovanju za koje je korisnik zaključio ugovor.Kao dogovor od agencije „Manga trip travel“ dobija obaveštenje da može da realizuje aranžman 16.

u čemu je tu prevara? Stranka je zaključila ugovor sa agencijom o turističkom putovanju koje treba da traje četiri dana. To je platila ukupno za sve osobe 715 evra. Sada je zamensko putovanje od sedam dana, ali po osobi 700 evra. Znači, malo je bilo "Manga trip travel" da godinu i više dana koristi novac građanina, da uračuna maržu na prvobitno putovanje, već hoće da mu produži putovanje i da na to ponovo ugradi maržu ili da njegova sredstva koristi beskonačno dugo, jer sada vidim da traže da se odloži vraćanje sredstava.Takve agencije ruže sliku o srpskim turističkim agencijama. To je samo jedan od primera kako se zloupotrebila dobra volja na prvom mestu ministarstva, Vlade, korisnika usluge. Znate šta, korisnik usluge ne treba da bude opterećen sa tim da li turistička agencija ima probleme u realizaciji prvobitnog putovanja. Da li njihov inopartner prihvata obavezu koju je primio kada mu je uplaćen novac, postavlja pitanje, iako je uplaćen novac. Ne treba to da interesuje korisnika i korisnik ne sme zbog toga da trpi. To je deo rizika koji treba da snosi turistička agencija, jer ona je ta koja obavlja delatnost, na zarad lepih očiju, nego da zarađuje pare, pa onda mora da snosi i rizik.Korisnik ne sme da bude oštećen, jer on ulazi sa puno poverenja u obligacione odnose i zaključuje ugovor. Zato i postoje osiguranja putovanja. Onda se ta dobra volja, pre svega Vlade Republike Srbije, kasnijih korisnika na najbrutalniji način zloupotrebljava, pa im je sve to malo, traže opet da se odloži, traže opet neka besplatna sredstva. Znate šta? Svi su pogođeni korona virusom, sve oblasti privrede, ne postoji koja je radila normalno, ne postoji koja nije imala većih finansijskih problema bez obzira, iako neki pričaju da je čak trgovina dobro radila, nije to baš tako kao što mnogi pričaju. Nije to baš tako.Uvek se traži neka pomoć od države. Ja kažem, država jeste za to da pomogne, ali nemojte da pomoć države zloupotrebljavate da budete vrhunski bezobrazni. Hajde što nasamarite državi, što hoćete da nasamarite i običnog građanina? Nemate na to pravo.Te priče da ako im se ne bude produžio taj rok… u principu kažem, nemam ništa protiv da oni koji zaista nisu mogli da realizuju ta putovanja da im se zaista pomogne, ali ovde ne vidim ni pokušaj, a te priče da će otići u stečaj, recite mi molim vas, koliko je moguće da ako je uplatio prema inopartneru i nije inopartner izvršio svoju obavezu, da će on da dozvoli da ode u stečaj za plaćeno putovanje koje on nije iskoristio i naplatio? Nema šanse.To su čisti su čisti trikovi da pokušaju da na što je god moguće lakši način ponovo dođu do jeftinih sredstava. Na ministarstvu i Vladi Republike Srbije jeste da odredi kriterijume i proceni da li je to zaista potrebno da im se obezbede neka sredstva i bili povoljniji krediti. Ne znam kako, ali to je na vama.Ali, da se produži rok i da oni i dalje zadržavaju sredstva naših građana bez njihove saglasnosti, e to više ne može. To neka zaborave. Jer, oni koji su ispali fer neće imati nikakvih problema, a oni koji su hteli da zarade još više zloupotrebljavajući poverenje i dobru volju, e oni će imati problema. A, za njih, baš mi nešto nije mnogo stalo i vreme je da već jedanput sa takvom praksom na nekim primerima pokažemo da to više ne može. Što god više to pokazujemo toga će sve manje i manje biti u realnom životu.

Zahvaljujem uvažena predsedavajuća.Uvaženi ministarka sa saradnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici i poštovane građanke i građani Republike Srbije, raspravljali smo o Predlogu zakona o zaštiti potrošača u načelu, a sada raspravljamo i u pojedinostima i to je pokazatelj da se temeljno bavimo onim uočenim nedostacima koji su nastali, s obzirom da zakon nije menjan od 2014. godine, ali i da usaglašavamo odredbe sa evropskim direktivama.U odnosu na period donošenja zakona mnogo toga je promenjeno. Ono što je za potrošače najbitnije je da je svakako životni standard do tada porastao i da je pokrivenost minimalne potrošačke korpe danas 81,5%. Čak samo od 2017. godine, posle niza mera fiskalne konsolidacije minimalna zarada je porasla za 52%, a rast našeg BDP bio je 17,3% u tom periodu, pa je to pokazatelj da minimalna zarada raste tri puta brže nego BDP.Iako je najavljeno da će minimalna plata koja sada iznosi 32.022 dinara, porast je na preko 35.000 dinara, a građani treba da budu spokojni, jer to neće uticati na stopu zaposlenosti. Prema procenama ministra finansija je da do 2023/2024 godine, potrošačka korpa bude u potpunosti pokrivena, a to ćemo postići otvaranjem novih radnih mesta, odnosno otvaranjem fabrika. Tako kao jednu od veoma važnih vesti danas je i postavljanje kamena temeljca na fabriku za proizvodnju vakcine kineske kompanije „Sinofarm“, fabrike u kojoj će se u narednom periodu proizvoditi vakcine i to je zajedničko ulaganje Srbije, Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata.Ovo je vest koja je izuzetno važna ne samo za Srbiju, već i za ceo region. Srbija je među prvim zemljama koja je imala sve vakcine na raspolaganju za građane, a sada je među prvima i koja će proizvoditi vakcine. Nažalost i ako smo u početku bili među vodećim zemljama po broju vakcinisanih, danas to nije slučaj, pa bih ovu priliku iskoristila da ponovo pozovemo sve građane koji nisu vakcinisani da to urade, a tu najviše mislim na mlade ljude, jer je i među njima i najmanji procenat vakcinisanih, s obzirom da broj zaraženih i te kako raste iz dana u dan, a samim tim i broj umrlih i broj onih na respiratoru.Srbija je ekonomski mnogo napredovala i sam predsednik se danas prilikom postavljanja kamena temeljca zajedno sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata podsetio i prilikom gledanja sa istim tim partnerima makete „Beograda na vodi“. Vidimo da s godinama naši snovi, ideje i te kako postaju stvarnost, pa će tako kao što je izgrađen „Beograd na vodi“ i kao što je mnogo toga ostvareno u prethodnom periodu u Srbiji, već u prvom kvartalu naredne godine biti završena i ova fabrika vakcina u kojoj će se mesečno proizvoditi čak tri miliona doza vakcina.Iako naša država se nakon 2012. godine nalazila pred potpunim finansijskim kolapsom, posle teških mera mi smo uspeli da ekonomiju stavimo na stabilne noge i to najbolje pokazuje i to što se u julu naša prosečna plata u Srbiji iznosila preko 65.000 dinara, a cilj nam je da do kraja 2025. godine prosečna plata u Srbiji iznosi 900 evra, što je definisano i programom „Srbija 2025“, 2025“, a vidimo da se uveliko ide ka tome.Apsolutni smo lideri u regionu i po prilivu direktnih stranih investicija koji u prvih sedam meseci ove godine iznosio dve milijarde 72 miliona evra, što je čak 30% više nego na isti period do 2020. godine. Danas se fabrike otvaraju, ljudi se zapošljavaju, građani osećaju sigurnost u odnosu na period do 2020. godine, kada smo svi živeli u neizvesnosti na kojoj fabrici će sledećeg jutra biti stavljen katanac i da li će roditelji imati za doručak svojoj deci.Upravo ti koji su nas doveli na ivicu bankrota danas pokušavaju da obmanu građane i uniže naše ekonomske uspehe.

Hvala predsedavajuća.Uvaženi građani, poštovane kolege poslanici, govoreći neki dan o ovom dosta širokom i obimnom zakonskom predlogu koji je nešto novo u srpskom zakonodavstvu, rekao sam da on sam po sebi reguliše odnose ponude i tražnje na tržištu Republike Srbije. Dosta dobro reguliše položaj potrošača, njegova osnovna prava, reguliše čak i nadzor i predviđa sudske, odnosno vansudske postupke kada su u pitanju sporovi, njime je definisano i informisanje samih potrošača i mnogo važnih stvari i jedan potpuno nov zakonski predlog u zakonodavstvu Republike Srbije.Međutim Srbije.Međutim u toj istoj načelnoj raspravi napomenuo sam da se ovo zakonsko rešenje ne tiče samo onih potrošača unutar Republike Srbije, tim pre imajući u vidu što sve više na zamahu dobijaju regionalne inicijative integracije. Tu pre svega mislim na inicijativu „Otvoreni Balkan“, donedavno se zvala „mini Šengen“, a koja je potekla od strane srpskog predsednika kao nekakav novi politički predlog za sve ljude koji danas žive na Balkanu i nalaze se van granica EU. Ovakva jedna regionalna politička inicijativa doživljava sve više podrške i u samim narodima koji žive u regionu, ali činjenica je i sve više na važnim međunarodnim adresama.Naime, danas je sprski predsednik u Beogradu ugostio Kristijana Šmita koga je pre nekog vremena jedan veći deo zemalja Saveta za implementaciju mira u BiH imenovao za visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Ono što se danas desilo u Beogradu je i Šmitova podrška javna tim regionalnim integracionim procesima. On je naglasio da je važno da i BiH postane deo tih integrativnih, regionalnih procesa koji kao predlog kreću od srpskog predsednika.Ova poseta danas u Beogradu govori i o još mnogo stvari, njime je gospodin Šmit naglasio važnost Srbije kao jedne, a to je javno i rekao, kao jedne od najvažnijih zemalja i regionu, ali je ovom posetom pokazao koliko je važna politička figura i najvažnija politička figura danas na Balkanu srpski predsednik, Aleksandar Vučić.Ono Vučić.Ono što želim posebno da naglasim, jeste briga srpskog predsednika o Republici Srpskoj i o svakom našem čoveku u Republici Srpskoj Federaciji BiH uz potpuno poštovanje međunarodnog prava, ali i integriteta same BiH. Pored te političke brige o svakom našem čoveku napomenuću i onu brigu koja se tiče života svakog od tih naših ljudi, njihovog životnog standarda, a pogotovo briga o infrastrukturnom opremanju Republike Srpske, pa čak i nekih delova Federacije BiH gde žive naši ljudi.Međutim, drage kolege, sećate li te brige do 2012, odnosno 2014. godine, sećate li se poštovane kolege i poštovani građani Republike Srbije u čemu se sastojala ta briga do tog perioda kada su vlast vršili oni koji sebe danas nazivaju opozicijom u Republici Srbiji. Dok su vršili Tadić, Jeremić, Đilas, sećate li se kako je išla ta briga i saradnja sa našim ljudima u Republici Srpskoj, i u Federaciji Bosne i Hercegovine i ako hoćete i u drugim delovima regiona. Pa, podsetiću vas.Išla je tako što su se teatralno grlili sa nekim liderima iz regiona i na tome se završavala njihova ekonomska briga, a drugi deo saradnje sa građanima je išao tako što su ljudi iz Republike Srpske, oni koji su svoje najvažnije godine života davali za ovu zemlju, hvatanju u Srbiji kao divlje zveri i slati u kazamate širom sveta. Pa, čak i ako je to bila međunarodna obaveza nije se završavala na tome.Tragedija je veća samim tim što su tadašnji lideri Srbije, današnja bivša vlast, to slavodobitno saopštavali Srbiji i slavili do duboko u noć. To su oni ljudi koji danas čine bivšu vlast i deo opozicije u Republici Srbiji. Ovo vam govorim da bi ste mogli da napravite poređenje.Sa onim što danas na političkom, ekonomskom, privrednom i svakom drugom planu radi srpski predsednik kada je u pitanju Republika Srpska, a današnji dan je samo mala paradigma toga i sa onim što su ti ljudi radili do 2012. i 2014. godine.Samim tim i ono što je ovo zakonsko rešenje, tiče se i tih ljudi. Kako Srbija bude napredovala u svakom, i u političkom, privrednom, ekonomskom i svakom drugom smislu broj potrošača će se povećavati, a ti potrošači će biti oni ljudi koji dolaze iz regiona, pa samim tim i važnost ovog zakonskog rešenja dobija još više na značaju.Mi ćemo svakako kao poslanici podržavati i ovo zakonsko rešenje, ali što je važnije od svega podržavaćemo predsednika države u politikama koje sprovodi danas i u proteklim godinama kada se to tiče našeg naroda u Republici srpskoj federaciji i regionu uopšte. Hvala vam puno. Zahvaljujem.Po amandmanu, narodni poslanik profesor dr Ljubiša Stojmirović. Poštovane koleginice i kolege, lepo su prethodnici zaključili da su ovi amandmani dobro došli, da je zakon dosta korektan i na kraju krajeva svi zakoni se prave, ili bi trebalo da se bave, na način da građanima omoguće lakši i bolji život i ja verujem da je tendencija i ovog zakona i svih drugih zakona, išla u tom pravcu, ali moramo da priznamo da na realizaciju tog zakona, utiče još nešto, a to je moral i s druge strane tržište. Malopre je i kolega spomenuo uticaj tržišta i evo kako utiču.Kolega Arsić je govorio o nemoralu jedne agencije turističke. Ja sam u načelnoj raspravi isto govorio o jednom špekulativnom poslovanju banaka, o lopovluku njihovom, o kriminalu, govorio sam o stambenoj nekoj zadruzi „Šumatovačka“ i posle toga mi se javilo dosta građana koji su mi bili zahvalni što sam to spomenuo i te njihove marifetluke, hoštapleraj, pa između ostalih jedan od građana mi kaže spomenite i toplane Beograda.Šta rade toplane Beograd? One imaju dve vrste korisnika. Jedni korisnici su valjda ovi koji plaćaju to grejanje tokom cele godine, a drugi plaćaju po nekom savremenom modelu, po nečemu što je dobro, kvalitetno, u interesu građana, kako oni to kažu, plaćaju na osnovu toga koliko potroše toplotne energije i zbilja to je pom meni korektno, dobro, fino tako da jedan deo godine plaćaju, jedan ne plaćaju.Ali, šta se tu dešava. Uvek postoje oni koji su nemoralni, koji se ne vode etičkim principima i pronađu neki modus kako će da oderu kožu tim potrošačima, građanima, kupcima isto kao što to rade banke, kao što je radila ta zadruga koju sam spomenuo.Evo, šta rade toplane. Kažu, ispostave račun za grejanje, ljudi to plate, e onda im stiže račun od neke druge izmišljene firme koju su najverovatnije ovi iz toplana izmislili i ta firma im naplaćuje očitavanje utroška energije. To je isto ili slično kao što ove koje sam spomenuo, tu zadrugu, ne znam ko još MTS, itd, vam naplaćuju ispostavljanje fakture.Tako su se i oni snašli i još jedan teret na leđa potrošača stavili. Da li je to obaveza potrošača, ne, već je to obaveza elektrana, toplana da očitaju koliko potrošite, i da vam to naplate. Ali to nije mala cifra, mislim da plaćaju negde oko 1000 i nešto dinara mesečno, i tome mora tome mora da se stane na put. Tome i ovaj zakon sa dobrom namerom radi i pokušava da uradi, ali nije dobro samo doneti taj zakon. Treba neko taj zakon da prati, da prati šta se javlja na tržištu, svi smo svedoci i svi vidimo da su banke u poslednjih pola godine, ili godinu dana i više, u mnogome povećali nadoknade za ovo i ono, naplaćuju održavanje računa.Kakvo održavanje oni imaju na računu ako ja ne trošim ništa? Miruje mi račun, ali oni onda izmišljaju tu njihovu fiksnu nadoknadu koja je 300,400,500 i više dinara mesečno i ja ih pitam, recite mi kakvo je to održavanje i šta ste radili tom računu, da li ste mu štelovali ventile, da li ste menjali ulje, šta ste radili? Ne rade ništa, ali vas klepaju kako oni hoće, sad su mangupski isto uveli to, imate uslugu koja se zove, prodaja na rate, bez kamate i normalno, vi odete u prodavnicu, kupite neki proizvod, date karticu i to bude na 3,4,5, 10, 12, nije ni važno koliko rata.E sada je njima palo na pamet, ne mogu da vam uzimaju kamatu, jer je bezkamatno, ali zato kažu, za svaku ratu, nadoknada 50 dinara, 100 dinara. I što je još najgore, nemaju ni malo karaktera, da su barem rekli od 1. septembra, ili od bilo kog oktobra, roka, to će da krene. Ne, oni vam sad to naplaćuju i na ugovore koje ste vi zaključili i pre tri meseca, pre pet meseci, pre dva, nije ni važno.To mora da se pronađe neko ko će da vodi o tome računa, a tome se stalno piše u novinama. O tome su stalni prigovori građana, odnosno korisnika, ne znam ko treba to da radi, ali evo neka čuje apele građana koje ja sad uspostavljam ovde vama, pa neka to urade, onako kako treba i da se tim građanima skine taj deo tereta, jer svi pričamo kako se trude i građani da rade, i mi se trudimo da radimo u interesu građana, ali i u interesu Srbiju, ali neki to zloupotrebljavaju, i na taj način sebi stiču veliku materijalnu dobit.Evo, pogledajte, ta kupovina na rate, najmanje, ja kažem najmanje, a ima i sigurno i više, milion rata, ima milion korisnika, i zamislite kada svaka banka naplati po 50 dinara, to je 50 miliona nije malo, jer to je hoštapleraj, to je lopovluk, to je ovo što je rekao i kolega Arsić, nelegalno poslovanje. Sa druge strane, kako utiče to tržište? Veoma dobro, reče i kolega Vuk, i Komlenski je govorio o tome, veoma dobar primer, čak je Komlenski primer poslanika koji je diskutovao, zbilja o amandmanu i po amandmanu, i cela diskusija je bila u skladu sa Poslovnikom.Evo recimo taj primer, sve usluge koje nam budu radili ti majstori, izvršioci i preko 5000 dinara, moraće da se napravi taj ugovor, predračun, itd. Šta ćemo da radimo kada je tržište protiv nas? Prost i jednostavan primer, a ja pretpostavljam da je svako od nas došao u situaciju da treba uslugu nekog majstora, da li je električar, vodoinstalater, da li su zidari, ovaj ili onaj, ko će u ovim vremenima, kada je nestašica tog radničkog profila, tog majstorskog?Da li ste pokušali ovog leta, da li ste pokušali pre tri, četiri meseca da angažujete nekoga da vam radi struju, da angažujete nekog zidara, molera, keramičara? Svi oni koji su to pokušali mislim da nisu uspeli u tome, jer je nedostatak te radne snage.Usput, sa stvaranjem ovih zakona moramo da vodimo računa i obrazovanju i da stvaramo te kadrove koji nam nedostaju. Doći ćemo u situaciju da nećemo moći da nađemo majstora na ovim prostorima. Džabe nam onda svi zakoni koje smo mi doneli, koji kažu - ovoliko će biti ograničeno, ne znam, preko toga mora da se pravi ugovor. Pa, ko će meni da kaže… neće neće niko ni da mi kaže, ali ko će da spreči svakog tih korisnika da juri tog majstora i da mu plati i više i ne znam ni ja koliko samo da završi posao?Ako se sećate i ako pratite, dnevnice tih majstora su bile 20, 30 evra. Sada ćete teško naći majstore ispod 50 evra. To je ono o čemu moramo da vodimo računa. Dakle, ne samo da donosimo i predlažemo dobre i kvalitetne zakone, nego da vodimo računa i o tome da li će moći u praksi oni da se realizuju.Hvala. Zahvaljujem.Po amandmanu, narodni poslanik Tomislav Janković.

a to je događaj kada je nastajala SNS.Zašto je bitan ovaj događaj? Ne samo za nas koji smo članovi i funkcioneri SNS, već za sve građane Republike Srbije, pre svega jer smo tada u tom trenutku želeli da ponudimo jednu novu političku organizaciju u Srbiji i kada smo promovisali svoj program kao osnovni cilj smo stavili da vodimo računa o običnom građaninu, običnom čoveku.Svesni čoveku.Svesni situacije kroz sve šta je Srbija prolazila i građani Republike Srbije u prethodnom periodu, SNS je nastala kao jedna politička ideja upravo sa jednim vrlo važnim ciljem, a to je da zaštiti interese običnog čoveka, običnog građanina.Mi smo tu svoju politiku provodili u delo, vodeći računa o svakom čoveku, vodeći o njegovim ekonomskim, socijalnim, ali i drugim interesima.Ta politika dobija iz godine u godinu, iz ciklusa u ciklus sve veću podršku građana Republike Srbije,

Srbiji.Preuzimanjem vlasti mi smo preuzeli odgovornost za kvalitet života svih građana Republike Srbije, bez obzira na njihovu političku, versku, nacionalnu ili bilo koju drugu vrstu pripadnosti.Da li je tako bilo pre 2012. godine? Ko je vodio računa o građanima Republike Srbije, o našem narodu koji je živeo van granica Republike Srbije? Ko je vodio računa o običnom čoveku? Tadašnja vlast sigurno nije.Moram vas podsetiti da smo u periodu od 2000. do 2012. godine izgubili više od 200.000 radnih mesta, da je dosovska vlast uništila sve ono čega se dotakla, da su nestajale fabrike, pogoni, gde je sistematski uništavana vojska naše zemlje. Institucije su uništavane.U Sremskoj Mitrovici, u gradu iz koga ja dolazim, u periodu od tri godine više od 4.000 ljudi je izgubilo posao. Da li je onda neko govorio o potrošačima? Da li je uopšte mislio o građanima, običnom čoveku? Naravno da nije.

smanjuje nezaposlenost, jača institucije, naravno na red dolaze i ovakvi zakoni koji treba da doprinesu boljem i kvalitetnijem životu svih građana Republike Srbije, da se upravo vodi računa o običnom čoveku, o građaninu Republike Srbije.Ovo neće samo značiti za nas koji živimo na prostoru naše zemlje. Evo, iz godine u godinu povećava se broj ljudi, odnosno stranaca koji dolaze u Srbiju, koji posećuju turistički našu zemlju. Ove godine za prvih devet meseci blizu 20 miliona turista u tranzitu je prošlo putevima Republike Srbije. Pa, naravno da će ovaj zakon i ove izmene koje dajemo kroz amandmane takođe uticati na kvalitet njihovog boravka u našoj zemlji i za njihovu sigurnost. Kroz ovakva zakonska rešenja, kroz jedan ozbiljan pristup, kroz politiku koja vodi brigu o običnom čoveku, podižemo kvalitet života Republici Srbiji i vodimo računa o svakom građaninu.Zahvaljujem. Hvala. Božić.Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik prof. Zahvaljujem, predsedavajuća.Kao što sam u prethodnom izlaganju po amandmanu koleginice Sandre Božić rekao, očigledno je dosta truda uloženo u ovaj zakon, da bude što jasniji, precizniji i određeniji i u tom smislu j e bila i ova korekcija koju sam ja predložio, jer u pojmovniku ovog zakona nisu bile definisane neizbežne i vanredne okolnosti kao osnov za oslobađanje odgovornosti za štetu, kako je bilo predviđeno.Činjenica jeste da viša sila u Zakonu o obligacionim odnosima nije do kraja definisana, koje sve okolnosti obuhvata, ali je ipak, obzirom na postojanje tog termina, pojma, dugogodišnju sudsku praksu, koja je praktično utvrdila šta se sve može podrazumevati pod dejstvom više sile i kakve su posledice postojanja više sile, da li oslobađaju od odgovornosti ili pružaju mogućnosti da dođe do promene samih ugovornih obaveza, smatram da je prihvatanje ovog amandmana samo dokaz jedne zaista velike želje da zakon bude što precizniji i potpuniji i da se u samoj praksi može sa sigurnošću primenjivati.Mimo ovoga što sam ja učinio, želim samo da dodam još jednu stvar. Zaista me je na to podsetio kolega Stojmirović, a to je da ovako dobar zakon, kao što je ovaj napisan, verovatno treba da se napravi zakon koji će nas zaštiti kao potrošače bankarskih usluga, da bude vrlo specifičan.Da ne bih prekoračio baš svo vreme koje imam ovde, vrlo kratku ću reći. Naime, ovo se čak i mene lično tiče, ali i mnogih građana Srbije. Trenutno ja kao korisnik usluga „Credit Agricole Banke“ sam jako besan i nezadovoljan, jer sam prodat „Raiffeisen banci“ i ne samo ja, nego svi korisnici usluga „Credit Agricole Banke“ i tvrdim da bi se ozbiljno dalo razmisliti o tome da li se ovakve transakcije mogu obavljati bez saglasnosti bankarskih korisnika. Zašto? Time što svoju zaradu primamo u „Credit Agricole“, time što ispunjavam svoje obaveze, kao i verovatno desetine stotine hiljada drugih korisnika njihovih usluga, je neki menadžment „Credit Agricole Banke“ postigao veliku prodajnu cenu. Pored svoje mreže koju poseduje, on je prodao i sve svoje korisnike „Raiffeisen banke“, mene prinudio i prinudiće sve ostale korisnike koji ne žele da budu korisnici usluga „Raiffeisen banke“ da se maltretiraju i zlostavljaju i traže neku novu i drugu banku.Iz tog razloga, evo, iako nije tema direktna vezana za ovo, zaista bih želeo da NBS i njena regulatorna tela ne odobre zaključenje ovog ugovora i da se, jednostavno, tom bahatluku bankarskog sistema, koji to zove ukrupnjavanje povećanjem usluga, a u stvari stvaranjem monopola, što jeste jedna od stvari koju ovaj Zakon o zaštiti potrošača treba da stvori, se ozbiljno pozabavi i ovakve transakcije pod mnogo većom lupom i mnogo ozbiljnije razmotre, jer bojim se da ćemo ovako doći u situaciju da postanemo robovi bankarskog sistema i to jednog jako uskog kruga banaka, a znamo da gotovo da više banaka sa srpskim kapitalom i vlasništvom skoro i da nemamo, osim jedne, koliko je meni poznato.Hvala.

Predlogom zakona o zaštiti potrošača.Uverena sam da će i amandmani koje su narodni poslanici predložili dati doprinos unapređenju zakonodavnog okvira kada govorim o zaštiti prava potrošača u Republici Srbiji i dodatnom unapređenju i usklađivanju sa regulativom i direktivama EU.Novi zakon je, kao što su i narodni poslanici konstatovali u njihovim raspravama, doneo mnogobrojne novine, od kojih su najznačajnije, pre svega, neki novi mehanizmi zaštite prava potrošača i dodatno unapređenje postojećih mehanizama.Ovo je zakon koji je nastao pre svega na osnovu analize efekata dosadašnjeg zakona koji je donet 2014. godine i koji je i tada bio već usklađen sa regulativom EU, dodatno se sada unapređuje i moram još jednom da napomenem da novine koje se odnose na vansudsko poravnanje, uvođenje registra &quot;Ne takođe i činjenica da uvodimo prekršajne naloge odnosno mandatorne kazne kao jedan doduše represivni vid ali i jedan, nadamo se, efikasan vid zaštite prava potrošača, pored toga, novine kao što je uvođenje predračuna odnosno proračuna za izvođenje popravki veće vrednosti od 5.000 dinara i još mnogobrojne novine i u oblasti zaštite prava potrošača kada govorimo o sektoru turizma, sigurna sam da će ne samo unaprediti prava potrošača u našoj zemlji nego dodatno pre svega i naše trgovce osnažiti da ipak razvijaju jedan tržišno konkurentan i ipak uzajamno korektan odnos sa potrošačima.Moram da napomenem da je rasprava koja je vođena u parlamentu dala doprinos da se dodatno unapredi sam zakon i u tom smislu posebno smo zahvalni za amandmane koji su predloženi koji će svakako određene članove zakona dodatno pojasniti, precizirati, kako ne bi dolazilo do nerazumevanja i različitog tumačenja pojedinih članova zakona. U tom smislu izuzetno je bila važna i konstruktivna rasprava koja je vođena u parlamentu.Vlada Republike Srbije na čelu sa premijerkom i resorno ministarstvo i u prethodnom sastavu ministarstvo je dosta učinilo da se zaštite prava potrošača, a posebno sad sa ovim iskorakom u regulatornom i zakonodavnom okviru koji pravimo, verujemo da ćemo se apsolutno uskladiti sa najboljom praksom koja postoji ne samo u zemljama članicama EU, nego i u globalnim okvirima i da ćemo imati mnogo povoljnije, pre svega uslove za zaštitu prava potrošača, ali isto tako i da će trgovci na na određen način moći svoju trgovačku praksu da unapređuju i da je usklađuju sa najboljim, da kažemo, tekovinama koje ta praksa u EU dala.Još jednom bih se u ime resornog ministarstva zahvalila na konstruktivnoj raspravi i na podršci koju su narodni poslanici pružili ovom predlogu zakona. Zahvaljujem se. Zahvaljujem ministarki.Da li se još neko od narodnih poslanika javlja za reč? Ne.U tom slučaju, pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.Sada određujem kratku pauzu u trajanju od 15 minuta, potom ćemo se okupiti radi glasanja.Hvala svima koji su učestvovali u